lijepa gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice

Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava, članka 171. Poslovnika u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste otpremom Sabora. Prilozi uz ovaj akt nisu umnoženi već se nalaze na web stranici Hrvatskoga sabora. Ovaj Zakon raspravljati ćemo sukladno odredbama Poslovnika koji se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za ravnopravnost spolova. Izvješća ste primili na sjednici. Molio bih sada predstavnika, odnosno predstavnicu predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje. Državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj i mlade i socijalnu politiku Margareta Mađerić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Konačnim prijedlogom zakona Zakon o ravnopravnosti spolova usklađuje se sa zahtjevima Europske komisije u odnosu na direktivu Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine o o provedbi jednakih načela mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada. Krajem 2013. godine pokrenut je EU pilot u vezi sa predmetnom direktivom te je Europska komisija utvrdila kako u pogledu zaštite od viktimizacije postoje određene zabrinutosti koje je potrebno riješiti. Slijedom navedenog Konačnim prijedlogom zakona članak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova usklađuje se sa člankom 7. Zakona o suzbijanju diskriminacije kako bi se osigurala sveobuhvatna zaštita od viktimizacije, odnosno dodatno bi se proširio krug osoba koje ulaze u okrilje zaštite jamstva zabrane diskriminacije a u svrhu jačanja pravne zaštite žrtava što je bio i cilj preporuke Europske komisije. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati i dodatna sredstva u državnom proračunu. A u prvom čitanju na raspravi ovdje u Hrvatskom saboru također su izražena i mišljenja i primjedbe vezane uz Zakon o ravnopravnosti spolova ali oni nisu obuhvaćeni ovim izmjenama i dopunama zakona. Odnose se na potrebu da se pristupi izradi cjelovitog zakonskog uređenja kao temeljenog na detaljnoj analizi stanja u području koje Zakon o ravnopravnosti spolova regulira, odnosno da se preispita mogućnost kvalitetnijeg normativnog rješenja koje bi pridonijelo višem stupnju zaštite o diskriminaciji na osnovi spola. Sagledavajući širinu primjedbi iznesenih u raspravi u prvom čitanju, a također smatrajući potrebnim da se osigura usklađivanjem s važećim dokumentima EU-a, odnosno prilagođavanje odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova zahtjevima iz direktive, izrađen je Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova koji danas imamo ovdje na sjednici. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Oprostite, replika je bila? U ime odbora, a to je predsjednik Odbora za ravnopravnost spolova. Izvolite.

Odbor za ravnopravnost spolova je na svojoj sjednici dakle raspravljao kao matično radno tijelo ovome zakonu. Same izmjene zakona nisu opsežne, svega 4 članka se mijenjaju, jedan članak naravno govori o stupanju na snagu, drugi dodaje članak ispod članka 1. i članak 1. a) koji govori o direktivama. Nekoliko direktiva iz Europe s kojima se zakon usklađuje, zatim tu je proširenje još jednog članka. U odnosu na prvo čitanje nema nekih bitnih izmjena, predloženim zakonom pridonijeti će se zaštiti svih onih koji su prijavili diskriminaciju, nazočili diskriminaciji ili odbili nalog za diskriminatornim postupanjem odnosno koji su na bilo koji način svjedočili u postupku zaštite od diskriminacije ili na drugi način sudjelovali u bilo kojem postupku vođenom povodom diskriminacije na osnovu spola. Također, ovim normativnim rješenjem pridonijeti će se zaštiti u stavljanju nepovoljniji položaj svih onih koji su u dobroj vjeri upozorili javnost na slučaj diskriminacije. Istaknuto je također mišljenje da će uskoro trebati najvjerojatnije ponovno mijenjati ovaj zakon, zato što će najvjerojatnije će doći do promjene izbornog sustava a sa promjenom izbornog sustava potrebno će biti ponovno popraviti zakon sa mnogo većim i radikalnijim promjenama. Vidjeli ste u prilogu koji vam je dostavljen na klupe, ima cijeli niz primjedbi, dopuna, želja za razvoj i unapređenjem ovog zakona, većina od njih je odbačena. I htio bih pročitati jednu zanimljivu statistiku. Udio žena među ukupnim brojem kandidata na ovim zadnjim izborima, lokalnim izborima je 41,67%, što predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na prethodne lokalne izbore prije 4 godine, 2013. godine kada je iznosio samo 28,24. Znači sa 28 na 41 smo došli, što bi svakako nazvao velikim napretkom. Na razini cijele RH, na svim listama, za sve razine lokalne, područne vlasti kojih je ukupno bilo 2666, znači toliko je bilo lista, njih 374 odnosno 14% ne ispunjava kvotu manjinskog spola, najčešće je to nažalost ženski spol. Od ukupno 576 mjesta župana, gradonačelnika i načelnika općina, samo njih 48% od 576, osvojila je žena. Dakle iako je udio žena u izvršnim funkcijama još uvijek mali, svega 8%, on je još uvijek značajno veći nego na zadnjim izborima. Također, spomenuta je upotreba odnosno preporuka Europskog parlamenta i Vijeća Europe u vođenju par-nepar modela odnosno „zip sustava“ u kojem svaka druga osoba na kandidacijskoj listi je istog spola, odnosno to bi išlo, recimo na prvo mjesto ženska osoba, drugo muška, treća onda opet ženska ili obrnuto pa je tako dok se ne popuni lista. Sa 7 glasova za, 0 protiv, 1 suzdržanim Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

Da li još netko od ljudi iz odbora želi uzeti riječ? Nitko. Onda otvara raspravu. Prva se javila uvažena kolegica Ines Strenja-Linić u ime Kluba zastupnika MOST-a. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjeni predlagatelji i kolege zastupnici. EU potpisala je dakle 13. lipnja 2017. Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, znači poznatu kao Istanbulska konvencija. Dakle, i EU je to potpisala. U svom priopćenju Vijeće Europe je ukazalo na važnost koju članice, države članice EU-a, pridaju konvenciji koja postavlja norme u području borbe protiv raznih oblika nasilja nad ženama, i dosada je 14 članica EU-a, ratificiralo tu konvenciju, dakle i Austrija i Belgija i Danska i Španjolska, Finska, Francuska, Italija, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija i Švedska, sve zemlje s kojima se želimo uspoređivati. A potpisalo ju je još i 9 država EU. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku formiralo je radnu skupinu za ratifikaciju koju čekamo dakle od 2013. godine, crimen je i na SDP-u i na nama sada, koji zapravo sada čekamo i nadam se da ćemo dočekati tu ratifikaciju jer to je preduvjet prave borbe protiv nasilja nad ženama. Dakle u kluba MOST-a, podržat ćemo donošenje Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova, koji su u biti samo normo-tehnički i uređuje se zakon radi usklađenja odredbe koja se odnosi na zaštitu od viktimizacije, sa direktivom Europskog parlamenta i Vijeća od 05. srpnja 2006. godine. Dakle, radi se da pojasnim još jednom o direktivi da još jednom o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanju zapošljavanja i rada. Dakle u našem zakonodavstvu na dva različita načina bilo je riješeno isto pitanje. Uočeni su različiti standardi zaštite od viktimizacije u Zakonu o ravnopravnosti spolova, ali i članku 7. Zakona o suzbijanju diskriminacije. i u javnoj raspravi, ali i u saborskoj raspravi prilikom prvog čitanja otvorile su se mnoge teme vezane uz ovaj zakon koje su ukazale da je ovo područje još uvijek nedovoljno definirano, te da zahtijeva sveobuhvatniju raspravu i izmjenu ovog zakona. No, ministarstvo je sve redom odbilo s objašnjenjem da predložene izmjene nisu predmet Nacrta prijedloga zakona, a imali smo jedinstvenu priliku da napokon uredimo i ovo područje, pa makar i malo duže trajalo. Dakle kod žena kao društvene grupe da nešto kažem oduvijek je bilo moguće konstatirati raskorak između udjela u populaciji i među zaposlenima i sudjelovanja u javnom životu posebice politici. Ta je činjenica evidentna čak i danas na početku 21 stoljeća. Dakle, unatoč jasnoj osviještenosti na globalnoj razini daleko smo od prave ravnopravnosti, odnosno zastupljenosti. Ima izuzetaka. Vidite šta se desilo u Francuskoj. Dakle, Makron je uspio pozicioniranjem žena na liste ne stavljajući ih na one liste gdje su imale jakog protukandidata stavljajući ih dovoljno na mjesta na koja mogu ući i imamo ogroman broj žena koji je daleko premašio tri puta više od onog koliko je žena bilo u prijašnjem sazivu francuskog Parlamenta. Dakle, može se ako se hoće. I kada se žene, pa i u manjem broju nađu u sferi javnog djelovanja uglavnom ostaju u tipično ženskim sektorima i to se stanje desetljećima zapravo ne mijenja. No, kada se nađu na tipično muškim djelatnostima još uglavnom ostaju na nižim hijerarhijskim pozicijama relativno nižoj plaći i sukladno tome i društvenom statusu, a isto je i u ekstremno muškoj djelatnosti, a to je politika. I tu je praksa pokazala da se prvenstveno usredotočuju na ženske teme, prosvjete, društvene djelatnosti, socijalne skrbi itd. Dakle, stakleni strop postoji i nemojte misliti da toga nismo svjesne. Nadalje, iako postoje mišljenja da je u Hrvatskoj ostvarena društvena ravnopravnost žena i muškaraca smatram da je to vidljivo prvenstveno u sferi poboljšanja programsko-normativnih i institucionalnih pretpostavki za rješavanje pitanja neravnopravnog statusa žena u društvu. Dakle, Hrvatska je i potpisnica Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. Donesen je Zakon o ravnopravnosti spolova odavno. Zakon o zaštiti nasilja u obitelji, osnovan više nevladinih udruga za ženska prava, Ured za ravnopravnost spolova, postoji institut pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Ali pitanje je da li smo zbilja uistinu ravnopravni. Ovdje bih htjela naglasiti da žene nisu jedina društveno marginalizirana grupa. Osim zbog spola pojedinci doživljavaju neravnopravan tretman i zbog svoje seksualne orijentacije, mjesta rođenja, da li su sa sela. Govori nam se da smo provincijalci mi svi koji nismo rođeni rođeni u Zagrebu, etničke pripadnosti, materijalnog statusa, invalidnosti, njihove dobi, naobrazbe i slično. I zato je ovo mjesto gdje o tome moramo progovarati. Ali danas govorimo o ravnopravnosti spolova. Isto tako rodna ravnopravnost ne pogađa sve građane Republike Hrvatske podjednako, niti je jednako rasprostranjena u Hrvatskoj. I zbog toga posebnu pozornost treba posvetiti ženama u područjima sa tradicionalnijim stavovima i slabijim interesom za rješavanje problema ženske ravnopravnosti u društvu, odnosno posebnu pažnju posvetiti mladima jer samo o njima ovisi kako ćemo ostvariti rodnu ravnopravnost u našoj budućnosti. Dakle, žene su i dalje podzastupljeni spol u sferi politike bilo da se radi o uključivanju na kandidacijske liste, javnom predstavljanju stranačkih programa ili konačnim izbornim rezultatima. Međutim, zastupljenost na izbornim listama nije nikakva garancija ravnopravne participacije žena kako u politici, tako i u procesu predizborne kampanje koja pruža osnovni temelj za izbor kandidatkinje u mandate. Načelo ravnopravnosti u pogledu konačne zastupljenosti izabranih kandidatkinja koje će nakon izbora sudjelovati u lokalnoj, područnoj ili nacionalnoj razini ne može biti ispunjeno na odgovarajući način ukoliko kandidacijske liste su sastavljene tako da su one pretežno pozicionirane u donje dijelove lista ili na samim začeljima. Dakle, svrha svih ovih zakonskih odredbi nije puko ispunjavanje brojčane forme već doprinos ostvarivanju stvarne ravnopravnosti spolova, odnosno doprinos omogućavanju ženama ravnopravnog sudjelovanja u javnom životu i prevladavanju postojećih tradicionalno naslijeđenih društveno uvjetovanih vidova neravnopravnosti zbog kojih su žene danas još uvijek osjetno podzastupljene u području političke participacije, a to vidimo i ovdje u sastavu našeg Sabora. Što se tiče situacije znači u našoj zemlji ona je odlikovana već duže vrijeme sve ovo desetljeće, svih ovih desetljeća niskom participacijom žena u političkom životu na svim razinama, a primarna odgovornost zbog toga je za povećanje participacije žena je na političkim strankama. želja i mogućnost žena da se više uključe u politički život zemlje zavisi od velikog broja faktora prvenstveno od obrazovnog, profesionalnog i socijalnog statusa njenog, razvijenosti demokratskih institucija u toj zemlji, utjecaja ženskih organizacija, procjene mogućnosti u ostvarivanju podrške u izbornoj kampanji itd. Dakle, ravnopravno sudjelovanje, uživanje istog statusa i jednakih prava za realizaciju potencijala koji imaju žene i muškarci je neophodno kako bi doprinijeli političkom, socijalnom i kulturnom razvoju društva i jedna su od osnovnih predispozicija uspješnog i svakog suvremenog demokratskog društva. I malo statistike. Rekao je već kolega Sinčić, dakle udio žena na prethodnim lokalnim izborima bio je 41, znači broj kandidata je bio 41,67% što je značajno poboljšanje u odnosu na 2013. kada je na lokalnim izborima bilo 28,24% žena. od 47601 41% su bile žene što je zadovoljavajuća donekle zastupljenost. Ali pojedinačno nije se poštivala spolna kvota. Znači od 2666 kandidacijskih lista čak njih 14, njih 14% nije zadovoljilo žensku kvotu, dakle 374 liste su se ogriješile o članak 12. Zakona o ravnopravnosti spolova koji kaže kako osjetna neuravnoteženost jednog spola postoji, ako je zastupljenost jednog spola u tijelima političkog i javnog odlučivanja niža od 40%. A prema članku 15. istog zakona, prilikom utvrđivanja i predlaganja liste kandidatkinja za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, za izbor članova predstavničkih tijela i jedinica lokalne i područne, područne, regionalne, samouprave, kao i za izbor članova u Europski parlament, političke stranke i drugi ovlašteni predlagatelji, dužni su poštivati načelo o ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama sukladno članku 12. ovog zakona. Dakle, 374 liste su se ogriješile o ovaj zakon i nadam se da će biti i sukladno tome kažnjeni. Udio od ovih 14% lista, bez kvote na ovim izborima nešto je bolji nego je bio na prethodnim izborima, znači 2015. nije ih poštivalo 33 od od 166 lista, a 2016. 54 od 177 lista, 31% čak nije poštivalo 2016. Žene su značajno podzastupljene kao nositeljice kandidacijskih lista, tek ih je 15 na prvu, 15% na prvom mjestu kandidacijska lista za općinska vijeća, gradska vijeća i županijske skupštine. Za usporedbu, zastupljenosti žena među kandidatkinja za čelnike općina, gradova i županija, sa zastupljenošću među njihovim zamjenicima, nešto ih je više. Naime, kao kandidatkinje žene su zastupljene sa 15%, dok su gotovo sa dvostruko više sa 29% zastupljene kao zamjenice kandidata, dvostruko više nego nositelji. Zašto je potreban veći broj žena i poštivanje ženskih kvota na kandidacijskim listama? I da završim. Da li je to bitno i na listama za lokalne izbore? Apsolutno, jer samo tako mogu žene značajnije utjecati i na formiranje i usvajanje robnog proračuna, u jedinicama lokalne i područne samouprave. Znači proračuna koji će se definirati i stambeno zbrinjavanje i prednost pri zapošljavanju žena žrtava obiteljskog nasilja i stvaranje preduvjeta koji će pomoći većem angažiranju žena na tržištu rada i njihovoj većoj uključenosti u javni i politički život. A to podrazumijeva i rad vrtića u dvije smjene, uvođenje dežurstava subotom, otvaranje dodatnog objekata za odgoj i obrazovanje predškolske djece, kao i produženi boravak djece u osnovnoškolskim ustanovama. Znači sve to je taj lokalni, rodni proračun. Sve bi to znatno olakšalo usklađivanje i obiteljskog i profesionalnog života, žena pa samim time i njihovo aktivno sudjelovanje u društvenom i političkom životu svake zajednice. O temi ravnopravnosti spolova, često se govori, ali čini se da politička i građanska svijest o ovoj tematici vrlo sporo se mijenja, unatoč zakonskim rješenjima koja su imala za cilj unaprijediti broj žena koje sudjeluju procesima odlučivanja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini, već sam rekla, u zadnjih 20-tak godina, politička participacija žena u RH stagnira sa tendencijom pogoršanja. To vidimo iz broja zastupnica u ovom Saboru, koji svaki mandat opada. Ženske kvote nisu tu samo radi zadovoljenja propisanog zakonskog standarda, žene na listama su dio mehanizma, pozitivne diskriminacije, koji za cilj ima prvenstveno ima mijenjati svijest građana o jednakopravnosti muškaraca i žena. Kvote su privremeni mehanizam i kada se svijest građana promjeni, kada zastupljenost oba spola bude ravnopravna, tada neće biti potrebe niti kvote niti drugi oblici pozitivne diskriminacije. Političke stranke zbog toga moraju preuzet odgovornost i počet poticati svoje članice za aktivnije uključenje u visoku politiku. Hvala lijepa. Zahvaljujem se. Izlaganje je izazvalo 4 replike. Prvi se javio kolega Tomislav Žagar. Izvolite. **Žagar, Tomislav Uvažena ministrice sa suradnicom, kolegice, pa evo na ovu repliku me potaknula vaša izjava kako je Vlada odbila sve redom primjedbe. Naime s vama se mogu složiti da bi se položaj žena u našem društvu, posebno u odnosu prema tržištu rada, prema prije svega zaštiti od nasilja i većem uključivanju žena u odlučivanje, može se provesti jedino strateškim dokumentima i poštivanjem tih strateških dokumenata, uostalom u programu Vlade je to 2016. do 2020. izričito i navedeno. Međutim, ono što se s vama ne mogu složiti, ministrica ili Vlada nije odbila primjedbe, nego ih je uopće odbila razmatrati jer nisu, kako je u objašnjenu navedeno, nisu obuhvaćanja pitanjima koji su obuhvaćena ovim prijedlogom zakona. I vidite ja tu vidim problem, ne samo u odnosu Vlade prema Hrvatskom saboru, prema zakonicima u Hrvatskom saboru. Nego općenito probleme u našem društvu, što se stvari jako teško mijenjaju i reforme o kojima govorimo se jako teško teško provode. Kolegica Irena Petrijevčanin Vuksanović je zaradila zadnji put opomenu kada je ovdje pričala, jer je u ime kluba čak replicirala, mislim kolegi Sinčiću ili nekom vezano za njegov prošireni istup, vezano za ovu temu. I onda se zapravo pokazalo da što god ovdje govorili zastupnici, ako je u ovom slučaju ministarstvo reklo, ovo nije pitanje ovih promjena, onda je to … /Govornik se ne razumije./… Ja se sad više ne čudim zašto je ovo išlo u drugo čitanje. Možda zato što je bila primjedba pravobraniteljice, ali čini mi se da mi ovdje možda i danas gubimo vrijeme, ne u onom pogrdnom smislu, nego gubimo vrijeme zato što smo ovaj zakon trebali donijeti po hitnom postupku, jer sve što smo govorili, sve što bi unaprijedilo je odbačeno zato što nije predmet ovih promjena, a ne zato što ih je Vlada odbila. (HDZ)** Odgovor na repliku. Samo vas molim, nekako se u zadnje vrijeme da se uopće ne javljate. Postoje pravila, dakle, potrebno je ipak, ako želite odgovoriti na repliku mi signalizirati. Pa ja bi samo htjela reći i to sam i navela. Zakoni su doneseni, imamo pravobraniteljicu, imamo ured za ravnopravnost spolova, zakoni su doneseni. Problem jedini u ovoj zemlji je što se zakoni ne provode. Dobro, druga replika, uvaženi kolega Ante Babić. Izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice Strenja-Linić, započeli ste svoje izlaganje sa Istambulskom konvencijom koja je potpisana od strane RH, ali nije ratificirana, vjerujemo da će se to uskoro dogoditi. Onda ste rekli da su se otvorile mnoge teme vezane uz ovaj zakon i da će ovu problematiku budućnosti trebati daleko bolje riješiti, aludirajući na ovaj konačni prijedloga zakona vezano za Zakon o ravnopravnosti spolova koji se zapravo mijenja zbog direktive EU iz 2006. godine i zemalja članica koje su bile dužne to unijeti u svoja nacionalna zakonodavstva, a vezano za viktimizaciju standarda zaštite od viktimizacije, posebice žena jer su regulirane kroz dva zakona, Zakon o ravnopravnosti spolova koji je zapravo lex specialis i Zakon o suzbijanju diskriminacije koji je lex generalis. Ono što sam mislio da ćete također govoriti, a to je da je kroz Zakon o suzbijanju diskriminacije i to treba naglašavati kroz članak 3. koji kaže „uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od osnova iz članka 1. stavka ovog zakona koji ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koji uzrokuje strah i neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje“. Po ovom zakonu o suzbijanju diskriminacije i članku 3. svatko od nas može biti tužen, a isto tako po ovome zakonu morate vi koji ste tuženi dokazati da se ne radi o diskriminaciji. Nadalje, spominjali ste lokalne izbore pa i predsjednika ovog Odbra za ravnopravnost spolova. U svom izlaganju u ime odbora je također rekao da u odnosu na 2013. godinu, gdje je udio žena na listama bio 28% se dogodilo da je u 2017. godini 41% i da od 2066 lista koje su bile … 14%, isteklo je vrijeme … /Upadica Hvala. Nema odgovora. Treća replika uvaženi kolega Željko Jovanović. Željko (SDP)** Hvala. Javio sam se za repliku kolegici Strenja-Linić između ostalog što je govorila o položaju žena u hrvatskom društvu gdje treba reći da naravno da zakoni su nam potrebni i da kroz zakone treba regulirati sve što je potrebno da se osigura maksimum ravnopravnost spolova. Međutim uzalud nam svi zakoni ukoliko od najranije dobi od vrtića preko osnovne i srednje škole do fakulteta u svim fazama obrazovnog procesa u Hrvatskoj ne budu se usvajala stav da su žene i muškarci ravnopravni u hrvatskom društvu. Javljam se zbog toga što boreći se za ravnopravnost spolova, puno sam energije potrošio na uvođenje zdravstvenog odgoja u škole, građanskog odgoja koje smatram ključnim da se u Hrvatskoj ravnopravnost spolova doista i provodi i živi, a ne samo da se deklarativno rješava i ponekad spomene u Hrvatskom saboru kada je riječ kao što je danas izmjena Zakona o ravnopravnosti spolova. Prema tome, ako djeca u obitelji i u školama ne budu usvajala znanje i stavove da su muškarci i žene ravnopravni, uzalud nam bilo koji zakon. Uostalom, imate jedan sjajan primjer iz naše sabornice, nedavno smo ovdje donijeli odluku o članovima Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj u kojem nije bilo nijedne žene, iako 50% osoba koje završava fakultete su žene, 50% znanstvenica čine žene, 50% njih u zvanjima docenta su žene, međutim niti jedna žena nije bila izabrana u Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj. ključno je obrazovanje da bi zaista ravnopravnost spolova bila nešto što u Hrvatskoj živimo, a ne samo deklaratorno i rasprava tijekom izmjena Zakona o ravnopravnosti spolova odnosno kada analiziramo liste za izbore na svim razinama u Hrvatskoj. Zahvaljujem uvaženom kolegi Jovanoviću. Sljedeća replika uvaženi kolega Stjepan Čuraj. Izvolite. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Štovana kolegice Strenja-Linić. Dakle vezano na vaše izlaganje oko postotka 41% zastupljenosti žena na listama za lokalne izbore. Da, mi smo donijeli taj okvir ali nešto u praksi i ono što nije dovoljno samo imati taj okvir i odluke o postotku zastupljenosti bilo kojeg spola na listi. Naime, sada dolazimo do situacije da žene budu na listama samo zato što su žene i da bi se udovoljila ta norma, što je apsolutno neprihvatljivo. Mi moramo razmišljati na širi kontekst, ovo što je kolega Jovanović spomenuo, dakle nije dovoljno samo propisati i reći ispunili smo tu normu i sve uredu. Naravno i pozicioniranje žena na samoj listi je također bitno, ali ukoliko mi nemamo ne samo žena nego i muških i ženskih, svejedno, ljudi koji tamo znaju zašto su, ne zbog kvota nego zbog onoga što zastupaju, onog što žele promijeniti, ako govorimo konkretno o kandidiranju na bilo kojoj razini predstavničkih tijela ili jedinica lokalne samouprave, regionalne pa tako i za ovog Sabora onda moramo ići šire. Moramo upravo ovo što je kolega Jovanović rekao ići prema sustavnom razmišljanju, poticanju. Mi smo imali jedne prijedloge unutar pojedinih i naše stranke vezano za interesne odbore za žene koje smatramo da zapravo ne bi trebali ni postojati jel ne bi smjelo se dogoditi da je bilo kakva nejednakost koja bi se morala posebno posebno zastupati, to je cilj. I sami ovaj okvir je doba ukoliko potakne neke žena na listama da se zbilja bave, da rade i da zastupaju. Ali sao njega imati i reći, to smo ispunili, nije dovoljno. Tako da se slažem

Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. U siječnju smo imali prvo čitanje ovih izmjena i dopuna Zakona o ravnopravnosti spolova kada je u Sabor te izmjene dostavila Vlada. Kao klub HDZ-a podržavamo ove izmjene. Znamo zašto je došlo do izmjena. Utvrđeno je naime kako smo već prethodno čuli da je pitanje zaštite od viktimizacije bilo različito riješeno u dvama zakonima Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Zakonu o ravnopravnosti spolova i time je dolazilo do određenih proturječnosti u ovim pravnim normama. Činjenica je da ovim izmjenama zakona dakle ne mijenjamo nekakav veliki korpus zakona, niti će se ovim izmjenama dovesti do neke očekivane razine ravnopravnosti u poslovnom okruženju ili društvu. Ove izmjene objektivno govoreći nisu neki veliki iskorak ali su korak u uvođenju reda u zakonodavni okvir. I gledajući sveobuhvatno a ne parcijalno, svaka izmjena zakona koja će pridonijeti uređivanju na bolje pa bila ona i tehničke naravi kao što je i ovdje slučaj, odnosno ako se radi o usklađivanju sa europskim zakonodavnim okvirom što je hrvatsko zakonodavstvo dužno urediti, dakle po meni je dobrodošla. Tim više što dorada ovog zakona otvara naravno pitanje i i to smo vidjeli u prethodnoj raspravi potrebe dorade i nekih drugih zakona koji su sadržajno povezani. I u tom smislu neki će se sjetiti da je u prvom čitanju se na sjednici vodila rasprava oko primjedbi zašto se odmah ne ide u u sveobuhvatnu izmjenu zakona. Pa možemo se složiti s time da je sveobuhvatna izmjena zakona u ovom smislu potrebna da se te izmjene prije ili kasnije će se dogoditi, međutim mora se temeljiti na analizi stanja da se ciljano vidi što to nije dobro, konkretno u ovom zakonu. Mi znamo koja su to bila pitanja u prethodnom prvom čitanju, da ih sada ja ovdje pojedinačno ne nabrajam. Ali je bitno da se sada kaže da se ne osporava potreba za sveobuhvatnom izmjenom ovog zakona i ne osporava se potreba za onim pitanjima koja su se iznosila u prethodnoj raspravi. Iako znamo da neka od tih pitanja i neke od tih primjedbi zapravo nisu samo predmet ovog zakona nego se tiču izmjena još dva, odnosno tri zakona. A ono što je bitno reći da se neke od tih primjedbi koje su iznesene u prvom čitanju zapravo u međuvremenu uređuju i nekim drugim dokumentima. Koliko sam informirana spomenuta je Istambulska konvencija. Ministarstvo priprema prijedlog Zakona o potvrđivanju tzv. Istambulske konvencije koja bi se u Saboru trebala naći u 4.-tom kvartalu ove godine. Isto tako ministarstvo je, koliko znam izradio i Nacrt nacionalne strategije za zaštitu od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. i taj dokument je znatno unaprijeđen u odnosu na prethodne dokumente. I predložene izmjene zakona o rodiljinim i roditeljskim naknadama također su doprinos u ovom smislu. Spomenuta je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Pa pravobraniteljica za ravnopravnost spolova koliko sam informirana je podržala prijedlog izmjene ovog zakona i u prvom čitanju i u drugom čitanju. Također je sa ministarstvom resornim usuglasila da oni prijedlozi izmjena ovog zakona, odnosno one primjedbe koje su iznesene u prvom čitanju a odnose se na set problema koji se tiču nasilja nad ženama zapravo ne trebaju biti regulirani sada ovim zakonom budući da su oni regulirani Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji koji smo imali prije nekoliko mjeseci u prvom čitanju a koji koliko znam se upravo priprema za drugo čitanje. Kaže se da sve što je ugroženo zahtjeva zaštitu pa je očito činjenica da žene i djeca još uvijek spadaju u tu kategoriju jer da nije tako onda ne bi postojala potreba za cijelim nizom konvencija, direktiva, dokumenata obvezujućih ili u smislu preporuke i na razini EU pa i na svjetskoj razni koji se upravo bave ovom problematikom. I bez obzira na to što smo u 2017. godini, pa naravno da ravnopravnost još uvijek nije ostvarena kategorija. Ali to nije moja osobna osobna konstatacija nego je to konstatacija povjerenice za ravnopravnost spolova Vere Jourove koja je rekla dakle konstatirala da ravnopravnost spolova na razini EU nije ostvarena kategorija a to je rekla prilikom čestitke za dan žena ove godine. I kao što sam rekla, da zaključim, podržavamo ove izmjene zakona u ime kluba HDZ-a zato što će pridonijeti uvođenju reda u zakonodavni okvir i usklađivanju sa europskom pravnom stečevinom. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Ireni Petrijevčanin Vuksanović. Imamo dvije replike. Prva se za repliku javila uvažena kolegica Vesna Bedeković. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice Vuksanović, ja bih samo se kratko osvrnula na onaj dio vaše rasprave u kojem ste govorili o, zapravo tehničkoj naravi izmjena i dopuna ovoga zakona s čime se potpuno slažem. Naime, dakle vratila bih stvar na suštinu. Dakle ovdje se radi na reguliranju pitanja viktimizacije, dakle pri čemu je isto pitanje zapravo trenutno u našoj zakonskoj regulativi regulirano dvama zakonima. Dakle Zakonom o ravnopravnosti spolova i Zakonom o suzbijanju diskriminacije pri čemu Zakon o ravnopravnosti spolova kao lex specialis zapravo nudi jedan niži stupanj zaštite od viktimizacije u odnosu na dakle Zakon o suzbijanju diskriminacije. I u tom smislu dakle zapravo usklađujemo članak 2. o ravnopravnosti spolova sa člankom 7. Zakona o suzbijanju diskriminacije čime dakle proširujemo dakle krug osoba koje ulaze u zaštitu jamstva jamstva zabrane od diskriminacije u svrhu jačanja njihove pravne zaštite. I ono što bih naglasila naravno da iako je ova izmjena tehničke naravi, ono što mislim da je dobro i korisno ona zapravo otvara podlogu, stvara podlogu za jednu širu raspravu reguliranja dakle ravnopravnosti spolova, ravnopravnosti žena kako u političkom tako i u društvenom životu i svakako pruža jednu osnovu za naravno propitivanje ostalih zakona pogotovo Zakonu o političkim strankama, Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor i još niza drugih zakona koje je potrebno dobro, dakle rekla bih, pretresti da bismo na što kvalitetniji način regulirali ovu problematiku u našem zakonodavstvu Zahvaljujem. Hvala poštovanoj kolegici Bedeković. Ja se slažem s vašom replikom, naravno da imamo zakone koji usklađeni sa europskom pravnom stečevinom, i koji se tiču prava žena i općenito ravnopravnosti ravnopravnosti temeljne vrijednosti u Ustavu. Međutim, kad govorimo o ravnopravnosti onda možda ne bismo trebali stavljati naglasak na kvantiteti i na broju žena, nego isključivo na kvaliteti. Naravno da smo svi za ravnopravnost kao žene i u tom smislu, ali možemo postaviti jedno temeljno pitanje, dakle, je li pitanje spola toliko relevantno u smislu za kvalitetno obavljanje posla? Dakle, ne bi trebalo, ja se osobno ne smatram ni u čemu neravnopravnom, ili ste sposobni za određeni posao ili niste sposobni. I to uopće ne treba ovisiti o spolu. Kad polazimo od toga da nam je pitanje spola relevantno za obavljanje nekog posla, mi smo već u startu sami sebe ili bilo tko drugi diskriminirali. god da je izmislio tu kategoriju da je profesionalna sposobnost i kvalitete za obavljanje, ja ću reći visoko zahtjevnih poslova, ovise o spolu, e taj je nanio ogromnu štetu svakom društvu koje u to povjeruje. Ti stereotipi i predrasude znaju nanijeti veliku štetu, a ja ponavljam ili kvalitetno radite posao ili ne radite, neovisno o tome jeste li muškarac ili ste žena. S tim da naravno pritom ne mislim na poslove koji zahtijevaju fizičku snagu nego intelektualno zahtjevne poslove. Hvala lijepo. Zahvaljujem na odgovoru uvaženoj kolegici Petrijevčanin-Vuksanović. Imamo još jednu repliku, uvaženi kolega Tomislav Lipošćak. Izvolite. **Lipošćak, Tomislav (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, kolegice Vuksanović. naravno da se slažem sa svim onime što ste rekli u svojoj raspravi, ali moram dodati još jedno zapažanje u vezi ovoga svega. Naime, vrlo često ravnopravnost ovdje ni ne dolazi u pitanje, ali je to ravnopravnost koja se često svodi samo na obične matematične jednadžbe i obične omjere između zastupljenosti muškaraca i žena. Ono o čemu često ne govorimo ili zaboravljamo su sve one žene od kojih se prilikom razgovora za zapošljavanje traži da se izjasne planiraju li imati djecu ili ne. To su sve one majke koje se nakon povratka sa porodiljnog dopusta nemaju priliku vratiti na ono radno mjesto na kojem su radile do tada i vrlo često se moraju i to naravno ne svojom krivicom, odlučiti između obitelji, između djece ili karijere. Znači nije problem ispoštovati čiste kvote i omjere spolova, već je problem nedostatak mogu reći međuljudskog poštovanja odnosno diskriminacije onih žena, onih majki koje se odluče na osnivanje obitelji osobito sa više djece. I baš zato kako ravnopravnost spolova ne bismo sveli na puko prebrojavanje muškaraca i žena, nužno je unaprijediti svijest i promišljanje i nadasve poštovanje prema onim žena koje se odluče uz karijeru, i na osnivanje obitelji. Ukoliko njima ne pružimo mogućnost da budu ravnopravne i to ravnopravne ne samo prema suprotnom spolu nego prema i možemo reći i vlastitom spolu, tek tada ćemo moći reći da smo nešto i učinili i to ne samo kroz prizmu ovoga zakona nego sagledavajući i šire dobrobiti počevši od demografskog razvoja naše domovine pa dalje. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženoj kolegi Lipošćaku. Odgovor kolegica Petrijevčanin-Vuksanović. Izvolite. Hvala poštovani kolega, hvala poštovani potpredsjedniče. Pa kao što sam maloprije rekla, dakle puko prebrojavanje kvote žena zapravo ide samo u prilog diskriminaciji tih istih. Prema tome, sposobnost za obavljanje nekog posla ne ovisi o spolu, i to je osnovno polazište moje osobno, a vjerujem i svake suvisle osobe koja razmišlja na jedan logičan način. Kad je u siječnju ovdje bilo prvo čitanje ovih tehničkih izmjena zakona, onda smo imali jednu dinamičnu raspravu i sjećam se da sam tad primila jedan mail, koji je bio čisti govor mržnje. Iako vrlo suvislo razmišljam dakle nikoga ne vrijeđam, baš je ovaj vrlo suvisla rasprava bila, ja sam se zapitala da li je taj mail izraz pojedinca ili se može reći da možda taj mail predstavlja jednu skupinu u društvu, srećom manju skupinu? Vjerojatno bi taj mail, taj govor mržnje koji se da svesti otprilike na ovo „što vi tu sad žene razgovarate u Saboru, odite kuhajte, perite, čistite, brinite se za djecu“, taj vjerojatno mail predstavlja jedan dio društva. Ali ja bi tom pojedincu koji je poslao taj mail postavila pitanje: Oprostite gospodine, jer je riječ o muškarcu, a kako vi znate da ja sinoć nisam skuhala svojoj djeci, kako znate da ja jutros nisam tu djecu obukla i odvela u vrtić i kako znate da ja tu svoju djecu ne volim? Pitajte moju djecu je li ja svoju djecu volim, pitajte ih kakva sam im ja majka, i da li to je u koaliziji s tim što ja sad ovdje razgovaram u Saboru i trudim se pošteno i pravično obavljati svoj posao? Dakle, mislim bolje od bilokakve replike za takve muškarce, ima jedna pjesma, kako ja volim rap od Elementala se zove „Etikete“ i to je upravo to. Lijepljenje etiketa bez da išta znate i bez da uopće ulazite dublje u sukus stvarima o kojima nešto govorite. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženoj kolegici na odgovoru. Prolazimo na slijedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika

Evo kao što sam rekao ranije u izlaganju Odbora za ravnopravnost spolova, u ovom zakonu se ne mijenja mnogo toga, svega 4 članka, nekoliko usklađivanja sa europskim direktivama, naš članak o ravnopravnost spolova ima 45 članaka, Zakon o suzbijanju diskriminacije ima 31 tako da će ga ove izmjene malo podebljati, tj. jedan korak naprijed, međutim i na samom odboru se osjetilo da će uskoro morati doći i do značajnih izmjena ne samo ovog zakona nego i cijelog izbornog sustava. I upravo izborni sustav je ono hajmo reći što najviše pažnje pobuđuje u ovom našem kontekstu tako da ću probati u ovom svom izlaganju dati nekoliko misli u tom smjeru. Htio bih reći da ova sadašnja naša mjera od 40# zastupljenosti manjinskog spola ne pridonosi u pravoj mjeri ravnopravnosti spolova u politici, političkom sustavu, u vijećima. Zašto? Vrlo jednostavno. U pravilu se na žalost žene stavljaju na dno liste i u pravilu nisu izabrane. Znamo da između dva zadnja saziva pao postotak žena u Hrvatskom saboru. Što se tiče statistike u vijećima, evo bio sam ranije pročitao da je porasao sa 28 na 41 među među kandidatima. A jedno je biti kandidat, drugo je biti izabran. Međutim, on je također bio veliki korak naprijed, psihološki je to ušle u naše glave, potaknulo nas je da o tome razmišljamo, o tome se govori. Ja bih rado vidio u svim segmentima ljudskog djelovanja i ovdje u Saboru i na odboru i ne znam na fakultetu i gdje god idem da je nekakav idealan omjer otprilike 50:50. I nije našoj stranci Živi zid bilo teško postići čak ni ovaj ZIP model pola pola. Ako se sjećam izbora 2015. ORAH je tada imao točno pola pola. To je bilo njihovo načelo, točno pola kandidata muških, pola ženskih. Mislim da je bio i ZIP sustav muški ženski, muški ženski, odnosno obrnuto. Znači oni su imali 50%. Mi smo imali negdje tu 47%. A ove tradicionalnije stranke, recimo najviše mislim HDZ i HSP da su odstupali. Oni su imali značajno niže. Rado bih vidio kažem u svim segmentima društva međutim ona prije svega ovisi o svijesti. Ona je posljedica svijesti i društva. Bitno je da se o tome govori, bitno je da se donose ovakve mjere koje nisu naravno sto posto učinkovite. Ravnopravnost spolova nije nešto što možete odmah napraviti kao što možete reći da možete ukinuti neku privilegiju ili donijeti porez. To je proces. Znači, to je proces, generacijski proces, proces sazrijevanja, proces razvoja demokracije i ideala ravnopravnosti doista ideal, nešto čemu treba težiti. Hoćemo li ga postići? Vjerojatno da. U prosjeku Hrvatske da, vjerujem da ćemo ga postići godina. Međutim, uvijek će postojati razlike. Recimo imamo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva ako se ne varam tek svaki šesti ili sedmi student je ženska osoba, odnosno studentica i tradicionalno je tako. Vjerujte mi, voljeli bi vidjeti više ženskih osoba na našem fakultetu ali statistika je takva kakva jest neumoljiva. S druge strane imate neke druge fakultete ili možemo uvesti paralelu u bilo čemu u zanimanjima, u raznim stvarima koji statistički gledano pretežito upisuju ženske osobe. Apsolutno poštujem i poštujemo u Živom zidu načelo ravnopravnosti spolova, promoviramo ga gdje možemo, poštujemo zakonske norme također i mislim da su dobre, da ih treba unaprijediti. Ali načelo koje je jače od ravnopravnosti spolova je načelo slobodne volje. Znači ne možemo mi sad donijeti nekakav oštar rez i reći da svaka druga osoba na listi biti ne znam muškog spola ili ženskog spola. Time mi prisiljavamo neku stranku, organizaciju ili možemo pričati o fakultetu ili ne znam o čemu, prisiljavamo ju da vrši neku vrstu prisile, da ne kažem nasilja prema svojim ili članovima ili štićenicima. Jer možda neke ljude koji ne bi htjeli biti na tom mjestu ono gura da budu na tom mjestu zato što su i zakonska norma takva. Ako ljudi ne žele upisati ne znam PMF neće ga upisati. Ako ne žele ući ne znam u HDZ ili SDP ili u HRAST neće ući. Ako ne žele biti prvi na listi neće biti prvi na listi. Zašto ih onda gurati da budu tamo? Tako da što se mene tiče načelo slobodne volje svakako iznad dakle načela ravnopravnosti I tek razvojem društva i razvojem svijesti doći ćemo u fazu u kojoj će se to ja vjerujem i nadam se izjednačiti kao što imaju ne znam skandinavske zemlje, druge razvijene zemlje demokracije. I ovog časa je to svakako svakako proces. Hrvatska je tu u razvoju. Rekao bih da je daleko nadprosječna zemlja, možda ne za Europu ali za svijet. To je jedan razvoj korak po korak znači. Što se tiče cjelovite promjene izbornog sustava ona nam je svakako potrebna da ne širim sada našu viziju modela izbornog sustava, odnosno sastava Sabora. Ona je svakako potrebna i kad ona se dogodi morat će se s njom mijenjati i Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o suzbijanju diskriminacije i već prije spomenuti Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, o financiranju političkih stranaka i niz drugih zakona. Mislim da će se više, govorim ovdje konkretno u politici o ženama pošto su one manje zastupljeni spol javiti za političke dužnosti kada se vrati vjera u politiku. Znači, mi moramo vratiti našim građanima, biračima vjeru u politiku kao jedan proces brige za javno dobro, proces u kojem se može i isplati boriti za promjenu i postići promjenu. Moramo im poslati poruku da se isplati boriti, a najčešće im šaljemo poruku da se ne isplati, da je to sve već unaprijed određeno i neki im šalju poruku da se kriminal isplati. Evo to je ono što me žalosti. Ali u svojem radu sam se uvjerio da upravo jedino borbom i upravo oni koji govore da se može i rade će na kraju nešto napraviti. Oni koji dignu ruke neće sigurno ništa napraviti od defetizma, eskapizma neće biti ništa, odnosno drugim riječima ako se ne borite drugi će se govoriti bez vas. Ako ste gledali sam zakon, imate nekih 37 stranica ako se ne varam, različitih prijedloga, primjedbi koji su vrlo dobri, rekao bih vrlo kvalitetni, neki su pozivaju na europske norme i standarde, neki su hrvatski izum, hrvatsko rješenje. Recimo, zanimljivo je kod predaje liste koje ne ispunjavaju kvotu manijskog spola 40%, neki predlažu da se automatski odbija lista. Ako se lista automatski odbije onda lista pravno neće niti postojati i onda neće moći biti kažnjeno novčano. Mislim da bi to rješenje bilo nešto što je naša razina svijesti o ravnopravnosti spolova ovoga časa i da je to nešto što bismo u sljedećim izmjenama zakona i političkog sustava trebali uvesti. Mislim da je ZIP sustav još daleko od naše razine svijesti, ali ovo je jedna mjera za koju bi se ja osobno zalagao. Mislim da na temelju svega ovog što je predloženo je potrebno, evo i kao predsjednik Odbora za ravnopravnost spolova jedna tematska sjednica na Odboru za ravnopravnost spolova, kako bismo donijeli nekakav konsenzus ako je moguće, o tome na koji način će se i trebaju se, dakle kod sljedeće izmjene zakona usavršiti sustavi i doprinijeti razvoju ravnopravnosti spolova spolova u RH. Vjerojatno će se tek za nekih, ponavljam 10 do 15 godina postići taj ZIP sustav, evo neću biti prorok, to je nekakva moja procjena praćenja razvoja hrvatskog društva i to je nešto na čemu svi mi moramo raditi. Evo toliko od mene u ovoj raspravi. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Ivanu Viliboru Sinčiću. Imamo nekoliko replika. Prva se za repliku javila uvažena kolegica Irena Petrijevčanin Vuksanović. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Sinčić, pa opet ćemo prvo o brojka, onda ću vam reći jedan paradoks, ako govorimo o brojkama, onda trenutačno u Vladi imate 6 žena i predsjednicu Republike. I odmah bi Vlada onda bila po brojka rekorder u broju žena. A ako pogledamo 3 Vlade uzastopno, onda bi opet gledano u brojkama, a brojke su meni osobno manje bitne, dakle, opet, iduća Vlada koja je rekorder bila ona Ive Sanadera 2008., Jadranke Kosor 9,5% žena, a Milanovićeva 13% žena. Dakle socijaldemokratske Vlade inače gledamo u postocima nisu se nažalost proslavile po broju, ali na stranu broj. Znači ima jedan paradoks. Zanimljiva je činjenica da vam veći broj žena u politici, ne znači nužno i kvalitetniju politiku. To je čudno čuti od mene žene, ali to je činjenica. Zašto? Pa ono što sam već više puta rekla, profesionalnost i odgovornost, vam nemaju veze sa spolom. Prema tome možemo, naravno da trebamo težiti ujednačavanju, ali voditi računa prije svega o tim kategorijama. Zašto je to tako? Pa imamo primjere po cijelom svijetu, pa ako hoćete u Europi. Poboljšanjem ženskih prava dakle vi ne poboljšavate istovremeno i politički sustav. Imate primjer jedne Margaret Thatcher, koja je bila žena, a koja se baš nije proslavila po ženskoj solidarnosti, štoviše za vrijeme nje i njene vladavine, žene baš nisu bile sretne što se tiče ženskih prava, a bome ni Theresa May nije puno drugačija po tim ženskim pitanjima, pa neki čak kažu da je Hillary Clinton izgubila izbore, među ostalim jer se nedvosmisleno nije postavila po mnogim pitanjima, jedno od pitanja je i to. Dakle, to vam sve ide u prilog onoj tezi, dakle da to su žene, ali za njih glasuju muškarci i da sposobnost ne ovisi o spolu, nego o tome je li netko sposoban ili nije. Hvala lijepo. Zahvaljujem na replici uvaženoj kolegici Petrijevčanin Vuksanović. Odgovor uvaženi kolega Vilibor Sinčić. Izvolite. **Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala potpredsjeniče Hrvatskog sabora. Evo kolegice Petrijevčanini Vuksanović, ja se mogu složiti sa vama da prije svega treba gledati sposobnost, kazao sam dolje na govornici, da je načelo slobodne volje nešto što u mom vidu je jače od načela ravnopravnosti spolova, ako je neće slobodna volja, da ne radi neki posao u Vladi ili da ne upiše neki fakultet, to je svakako jače od nekakve norme koja gura tu stranku, da stavi takvu osobu na listu. Ako ne želi, tko smo mi da prisiljavamo. Također mislim da je načelo sposobnosti za određeno mjesto koje onda bi trebalo dovesti do kvalitetnije politike, također dosta jako načelo i da netko tko sastavlja Vladu treba staviti također prije ravnopravnosti spolova. Ja bi bio veoma sretan kad bi naša Vlada imala, evo ovako ima 20 ministara, 10 ministara ženskog spola, 10 ministara muškog spola. Međutim znamo da je u prasksi to teško postići to je nešto prema čemu treba težiti, ali ne smijemo nekoga samo zato što je određenog spola, bilo muškog ili ženskog staviti na određeno mjesto, na određenu poziciju. Tako da slobodna volja i sposobnost prije ravnopravnosti spolova. Zahvaljujem Ivanu Viliboru Sinčiću na odgovoru. Sljedeći za repliku se javio uvaženi kolega Tomislav Žagar. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Sinčić, dakle vaša rasprava je opet bila dobra, jednako kao i u prvom čitanju. Ono u čemu se nas dvojica ne slažemo, vi ste rekli ovdje da na temelju rasprava koje su provedene i u prvom čitanju i javne rasprave da će se stvari uskoro mijenjati, znate to uskoro nije to baš meni toliko, ne daje mi toliko povjerenja da će to biti uskoro, jer gledajte nama je za tehničku izmjenu trebalo godinu dana, tamo još u ljeto 2016. mislim tadašnja ministrica Juretić donijela te izmjene. Zašto je važno da se ja želim da i ministrica da ima tu punu podršku da zaista se sve snage upotrijebe da bi se zakoni što prije donosili. Evo vidite, '73. godine je tenisačica King se izborila da se tenisačicama izjednači nagradni fond s muškim kolegama. Prošle godine i zbog toga su tenisačice jednako plaćene kao i muškarci, jedini sport gdje postoji ta ravnopravnost. Prošle godine Novak Đoković, slušajte njegovu izjavu „Statistika je uvjerljivo na strani tenisača, mi imamo više publike i to je jedan od razloga zašto bismo mi recimo trebali više zarađivati. To bi bilo najpoštenije da oni koji najviše pridonose ujedno i najviše zarađuju. Tenisačice su se izborile za ono što imaju danas, ali muškarci bi se trebali boriti još više“. Dakle vidite, da se nije ona '73. godine izborila za fond ne bi to bilo i to je začarani krug. Messi ima 70 puta veću plaću od najbolje nogometašice Marte Brazilke, u mnogim sportovima je to tako. Dakle treba se boriti, treba donositi pravila, zakone i to je onda put da se stvari mijenjaju. Vi ste spomenuli ZIP model,

da promjena zakona potiče razvoju ravnopravnosti spolova, međutim što se događa? Promjena zakona prema naprijed potiče razvoj svijesti i onda razvoj svijesti opet tjera još bolju promjenu zakona i to je jedan krug, krug koji traje i to je proces, 10, 20 koliko već godina. Međutim ako uvedemo preradikalnu mjeru prerano, bojim se da će doći do kontraefekta i da će ovaj naš krug ili stajati na mjestu ili će ići unazad. Tako da je moje osobno mišljenje da je ZIP model za sada za stanje našeg društva preradikalan, ali volio bi eto da nije, volio bi da nije, rado bi vidio ravnopravnost u svim modelima, ali mislim da će trebati još petnaestak godina da ju vidimo. Kada ste govorili o promjenama da će se uskoro dogoditi, da, to sam rekao više kroz nadu nego kroz nekakvu analizu. Znamo kakav je politički sustav u Hrvatskoj, da je dosta trom i da je napravljen tako da pogoduje nažalost velikim strankama. On se prenosi već desetljećima, inženjering izborni je jasan, evo podsjetit ću vas samo na 2015. godinu kada smo te godine imali na snazi tri vrste normi iz Izbornoga zakona. Imali smo negdje ako se sjećam pravilno do 2. mjeseca jednu normu koja je propisivala skupljanje potpisa za liste za izbore i još nekoliko stvari, onda je to Ustavni sud rušio pa je nešto vraćeno, ali pamtim točno pamtim točno namještani zakoni kako bi se utjecalo na izborni proces te godine. Htio sam reći da kada već dođe do te promjene, ona će svakako ići u smjeru veće ravnopravnosti, neće ići u smjeru manje ravnopravnosti. Osjeća se taj neki pritisak da se to promijeni, zato sam izrazio eto tu nadu da se uskoro uvaženom kolegi Sinčiću na odgovoru. I posljednja replika u ovoj raspravi uvažena kolegica Željka Josić. Izvolite. Vi ste u dvije svoje rasprave spomenuli kolika je kvota žena na izbornim listama. Ja se tu mogu složiti s vama da žene u pravilu dobivaju zadnja mjesta ili mjesta koja nisu jako atraktivna. No, pitamo li mi uopće žene, žele li se one baviti politikom ili nečim drugim. Vi morate znati da smo mi još uvijek tradicionalno društvo gdje odgoj, kultura nas drugačije usmjeravaju. Isto tako ste spomenuli i fakultete, isto tako morate znati da postoje ženska i muška zanimanja, da još uvijek žene ulaze na fakultete koja se bave ženskim zanimanjima, naši muški kolege odlaze prema onim drugim fakultetima. Evo ja ću vam spomenuti svoj primjer. Ja sam prva žena odnosno prva liječnica koja je kročila na Odjel ginekologije u Općoj bolnici Sisak, to se dogodilo prije deset godina, to nije baš tako daleka prošlost. Prema tome, ja više mislim da bi se u ovaj Zakon o ravnopravnosti spolova ne bi trebao biti samo jedno slovo na papiru nego bi taj Zakon o ravnopravnosti spolova se trebao nekako više približiti Zakonu u ljudskim pravima. Evo toliko od mene. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegici Željki Josić na replici. Prelazimo na sljedeću raspravu, uvažena kolegica Dragica Roščić. Izvolite. Zahvaljujem dopredsjedniče. Pozdravljam predstavnice predlagača, kolegice i kolege. Evo pred nama je izmjena Zakona o ravnopravnosti spolova. Mi danas dosta pričamo o diskriminaciji, pričamo o kvotama, a što je u ovom zakonu? zakonu sada ne idemo baš na običnu nekakvu diskriminaciju koju želimo otkloniti. Znači šest direktiva unosimo najbolju europsku praksu, svjetsku praksu ne zato što se diskriminacija događa u Hrvatskoj pa nam je netko naredio da izbjegavamo tu diskriminaciju nego zato što se događa i drugdje. Mi smo svakodnevno suočeni sa diskriminacijom, ne žene nego i muškarci sa raznim oblicima, nekad ne čujemo. Naši razgovori za posao mogu proći najljepše i najugodnije, možemo razgovarati srdačno i sve ali na kraju nećemo biti možda zaposleni jel je netko odlučio da mu je ipak bolje na nekom radnom mjestu zaposliti muškarca. Ali sada u ovoj izmjeni ovdje tu nije riječ. Mi govorimo o najgorim oblicima diskriminacije, znači kada smo dovedeni u neugodni položaj, kada čujemo svakakve nebuloze i ne samo oni prema kojima je diskriminacija učinjena. Znači ovaj zakon zaštićuje osobe koje su dovedene u nepovoljan položaj zato što su prijavile nekakav oblik diskriminacije ili su odbile odbile odraditi nekakav nalog koji je diskriminatoran prema drugim ljudima. Znači mi govorimo o zaštiti od viktimizacije. To je oblik diskriminacije koji nas dovodi u položaj žrtve, znači kada ta diskriminacija toliko uznapreduje da mi jednostavno imamo vrlo štetne posljedice za naš svakodnevni život. I naravno da trebamo jačati tu zaštitu. Želimo da su žene zastupljene. Kako to postići je pitanje, da li su kvote dobar način? Evo kolegica Josić je rekla žele li se žene uopće baviti politikom? Pa nije ustvari pitanje samo žele li se one baviti, mi ih želimo potaknuti da se bave politikom jer nam trebaju, trebaju nam da nam pomognu u pitanjima u donošenju Zakona o demografskoj obnovi, u pitanjima nekakvih stvari koje se doista tiču žene, gdje one mogu doista dati svoj dobar doprinos. Evo kolega Čuraj je rekao, ne trebaju žene biti na listama zato što su žene. I ja se slažem s time. I puno puta sam se u poslu suočavala s time, imala sam i specifičan posao gdje smo morali i svoje upravno tijelo kreirati tako da budu zastupljeni i mladi i žene i dobna zastupljenost. I doista sam se pitala pa zašto zašto ja sada moram staviti tog nekog mladog, nekakvu osobu koju imam kada mi više doprinosi možda nekakva iskusnija ali na kraju sam doista vidjela da je to dobro. Evo žene na listama, nekada sumnjamo da su na listama zato što su žene. Ali i muškarci su nekada na listama zato što su muškarci. Neki predstavnici su na listama zato što jednostavno dolaze iz određene općine, iz određene izborne jedinice. I doista imamo tih nekakvih individualnih primjera kada sastavljamo naš Sabor, možda neke kolege sa liste uopće nisu ušle u Sabor a mnogo su stručnije, pametnije jer bi možda mnogo više doprinijeli ovome Saboru nego neke koje su ušle, možemo to ocjenjivati individualno. Ali svi se slažemo da trebamo imati recimo geografsku zastupljenost u Saboru, pa tako mislim da je dobro i da imamo zastupljenost ne samo žena nego i mladih različitih i mislim da kvote nisu loše, odnosno jako su dobre jer kada pogledamo, jako neke države koje su žene stavljale u loš položaj, uvođenje kvota tokom vremena je doista donijelo napredak. I to nije samo pitanje za koje se bore žene, nego to je jedno stručno pitanje koje trebamo priči na temelju istraživanja, na temelju nečega što smo doživjeli kod, u povijesti. Tako da se slažem sa kolegom Čurajem, sa svima vama, žene ne trebaju biti na listama samo zato što su žene, žene nisu kvote ali mnoge moje kolege će biti svjesne, znači da žene i bez diskriminatornih pitanja su veoma, znaju doista biti …/Govornik se ne razumije./… nekakvim mislima i da mi doista taj oblik diskriminacije nekada on nije vidljiv. Ali ovaj koji je vidljiv, ovaj kada netko trpi posljedice zato što neće izvršiti nalog da nezaposli ženu, onaj tko to prijavi ovim zakonom se to štiti i kažnjava. I mi često čujemo na razgovorima grozne situacije gdje, evo ja osobno kada sam bila na na jednom razgovoru, interesiralo me da izrazim želju da ukoliko se stvori slobodno mjesto da sam zainteresiran da predajem u srednjoj školi onda su mi rekli, pa znate vi žene em ste trudne 9 mjeseci em onda na kraju stalno trčite kada vam je dijete bolesno pa ste stalno po nekakvim bolovanjima. A znači ta diskriminacija se dešava često i kroz institucije, često uopće poduzetnici nisu ti koji odbijaju zaposliti ženu jer doista znaju možda i nekog tko uzdržava dijete i sve da bude posvećen poslu zato što taj posao I uopće to nije istina da su poduzetnici ti, da je kapital taj koji radi diskriminaciju prema ženama. Doista toga ima i među našim institucijama i mislim da tu kvotama možemo vrlo dobro djelovati. Osnovno znači rekla sam da sam radila, da smo imali takvo tijelo, nije mi na početku, nisam bila sigurna je li mudro da mi netko propiše propiše na području koje nije gusto naseljeno moraš imati toliko mladih a mladi nam odlaze, imamo starije stanovništvo. Ali na kraju sam vidjela da smo doista imali dobre rezultate zbog tih kvota. Ne kvota prema ženama nego i mladima i starima i zastupljenosti i geografskoj i mislim da to u konačnici nama svima donosi dobro. Mislim da nije pitanje da li se žene žele baviti politikom, pitanje je da ih potaknemo, da ih privučemo i da u konačnici ne možemo pričati o demografskoj obnovi, o bilo kakvim pitanjima koji će unaprijediti položaj žena bez da žene ne potaknemo i ohrabrimo da se uključe u sve sfere društvenog života. Hvala. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Dragici Roščić na ovoj raspravi. Imamo dvije replike. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Žagar. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažena kolegice Roščić, dakle u prvom dijelu svog izlaganja ste rekli da žene ne trebaju biti kvote, koliko sam shvatio. U skladu je sa onim što je kolega Čuraj govorio da nije dobro da se zakonski tjera žene da budu u politici. Međutim, zakon osim što propisuje pravila ponašanja u nekom društvu on i oblikuje to društvo, daje mu smjernice. Ja svako mislim da treba, zakonska rješenja trebaju biti takva. I treba se jednostavno, to je jedini način da promijenimo onda i svijest ljudi, inače ćemo biti u začaranom krugu. Sada kada sam spominjao ovaj primjer, opet ću se vratiti na primjer sporta, čak je taj fakultet za menadžment u San Francisku konstatirao kako žene trebaju biti manje plaćene u sportu jer se manje umaraju, jer su njihove staze kraće, izložene su manjim naporima. Pa evo jedini način da se protiv toga bori neka se produže staze za žene, neka budu, neka budu iste dimenzije, isti napori koje treba odraditi pa neka budu jednako plaćeni. I onda kažu žene, nije privlačan sport za žene i nisu interesantne sponzorima, svima. A to je začarani krug. Pa dajte više novca pa vidite kako će biti zainteresirani svi. Znate, znači opet ovaj je zakon izuzetno dobar, treba ga podržati ali treba ići u zakonske inicijative, treba, jer na taj način ćemo oblikovati onda i svijest ljudi. Jer ako kažemo mora biti 40% žena, to je dobro, neka bude, pa neka se nađu te žene. Pa taman i da ih natjerali u politiku,

ga koristiti i kada imamo kvote i za geografsku zastupljenost i za zastupljenost mladi i sviju ili stručnu nekakvu zastupljenost. Znači žene nisu kvote a mi kvote trebamo da ih potaknemo, da počnemo razmišljati da, evo sada doista bi bilo dobro, nije to bezveze, uključimo žene. Jer se je pokazalo da je to jedan način koji ipak daje rezultata bez obzira na te argumente, pa znate ovi su stavili na listu samo žene da imaju i tu zastupljenost. Nekada se stavi nekoga iz nekog naselja i mjesta na nekakvim lokalnim izborima samo zato što je iz nekog naselja. Ali opet na kraju vidimo da konačni konačni rezultati nam budu pozitivni kada evo i u ovom Saboru imamo zastupljenost iz svih dijelova Hrvatske. A možda bismo mogli naći jednako i stručnjaka i žena i muškaraca samo iz jedne izborne jedinice. I možda bi netko iz izborne jedinice jedne mogao bolje riješiti problem nego zastupnik koji je u drugoj. Ima takvih individualnih propusta ali na kraju u konačnici doista imamo pozitivne rezultate zato što imamo zastupljenost znači i žena i muškaraca jednako ili 40% ili bar u nekakvom relativnom ne previše različitom omjeru. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru uvaženoj kolegici Roščić. Slijedeća replika uvažena kolegica Vesna Bedeković. Izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Roščić, i na to bih se htjela referirati, na taj dio vaše rasprave, otvorili pitanje općenito o participaciji žena ne samo u političkom nego općenito u javnom i društvenom životu, generalno kad je u pitanju naše hrvatsko društvo. Kad je u pitanju uključivanje žena u politiku, smatram da su kvote koje trenutno na ovaj ili onaj način više ili manje deklarativno, više ili manje u praksi koristimo kao jedan mehanizam uključivanja žena u politiku. Po mom sudu kvote su samo privremeni mehanizam koji će biti privremen sve dotle dok pitanje uključivanja žena u politiku ne dovedemo na razinu svijesti da žene ne uključujemo u politiku samo zato da bismo popunili izborne liste, i da bi smo popunili saborske klupe ili klupe predstavničkih tijela jedinica lokalne, regionalne, područne samouprave. A za taj jedan drugačiji pristup koji će se temeljiti na svijesti o tome koliko žene imaju sposobnosti kompetencija, obrazovanja i svega ostaloga za uključivanje u politički i svaki drugi život, dakle treba biti pitanje strategije. Strategija uključivanja žena na razini stranaka. Ja imam osjećaj da sve ono što činimo još uvijek činimo sporadično, a ne strateški dobro promišljeno. Jednako tako, čini mi se da će participacija žena u hrvatskom društvu biti potpuna, na to ćemo još dugo čekati, u onom trenutku kada osiguramo sve uvjete da žena može istovremeno zadovoljiti sve potrebe obiteljskog života, biti majka, biti supruga i na drugoj strani, kada će moći razvijati svoju karijeru i svoje osobni profesionalni razvoj. Zahvaljujem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženoj kolegici Vesni Bedeković. Odgovor uvažena kolegica Roščić. Izvolite. Tako je kolegice Bedeković, slažem se da ovo treba biti privremeni mehanizam i doista društvo treba biti to koje će i brigu o obitelji i odjeci, ne samo staviti teret više na ženi, nego da će sustavno omogućiti i pomoći ženama da obitelj funkcionira iako ona radi jer to je dužnost države, jer država općenito ako je gledamo tako kao nekakvu zasebnu cjelinu ima koristi od toga da pomogne i da se uključi. Ja bi čak išla i korak dalje i kada je kolegica Irena govorila da razumije nekakve razlike i u fizičkoj spremnosti, ja čak ni to nekad ne razumijem, jer čini mi se da mi žene nekad i fizički možemo puno više nego pojedini moji kolege ili generacija, tako da ni tu se ne bi usudila reći da su žene i fizički manje spremnije a kamoli intelektualno u bilo čemu da pridonose. Hvala.

u zakone i propise koji se tiču ravnopravnosti spolova. I unatoč tome, imamo činjenicu imamo da ta ravnopravnost još uvijek nije ostvarena kategorija. Možemo se zapitati što bi tek bilo da nemamo legislativu, koliko bi tek onda ta kategorija bila minorizirana, ali recimo jedna od najvećih najvećih tema koja je u EU problem kad se govori o ravnopravnosti je nasilje nad ženama, a to je rodno uvjetovano nasilje i prema izvješću EUROSTAT-a, svaka treća žena u EU, dakle u zemljama članicama EU je doživjela tjelesno ili spolno nasilje. Na primjer, kod tog nasilja zapravo možemo ilustrirati cijelu ovu genezu te ravnopravnosti jer da je zakon najbolji na svijetu, on ne može prevenirati ono što dolazi iz obitelji. Ovdje se radi o zapravo o potrebi sinergijskog djelovanja iz tri aspekta. Vlast kroz kvalitetnu legislativu, kroz propise, kroz zakone, treba sankcionirati i prevenirati određene pojave u društvu, s druge strane civilne udruge trebaju biti korektiv vlasti i pomoći ženama ondje gdje vlast ne ne radi dovoljno ili nije dovoljno pokriveno legislativom, i naravno civilne udruge uz to i ukazuju ondje gdje primijete da treba. I treće, u sinergijskom djelovanju je obitelj. A obitelj kao nukleus društva stvara buduće građane i njihovu svijest o ravnopravnosti ili neravnopravnosti. Jer institucije ne mogu prevenirati ono što dolazi od obitelji, od odgoja. Ako dijete gleda obrasce neravnopravnosti i nasilja, ono će te obrasce primjenjivati kad odraste. Dakle, potrebno je ostvariti i kroz legislativu ali u društvu sinergije ta tri aspekta.

zajedno, jer smo dio EU-a kao moderna država, borimo se protiv diskriminacije. Jako je važno što se tiče nasilja što ste dobro istakli, da ne budemo samo glasni jer često nam se prigovara da kada se desi nasilje prema ženama, da smo dosta glasni, da dijelimo to na društvenim mrežama, nego da doista djelujemo i da napravimo da nekako i mi ovdje kreiramo i rad institucija da donesemo pravu legislativu koja će omogućiti i brze postupke i da omogućimo sredstva i za rad pravosudnim tijelima. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru uvaženoj kolegici Dragici Roščić. Imamo završnu riječ, u ime predlagatelja uvažena državna tajnica Margareta Mađerić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Zahvalila bi se svim zastupnicama i zastupnicima koji su i danas i u prvom čitanju raspravljali o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova. S obzirom da je postavljeno nekoliko pitanja vrlo kratko ću odgovoriti naime izmjene i dopune Zakona o ravnopravnosti spolova Vlada RH uputila je po redovnoj proceduri u dva čitanja Hrvatskome saboru. Svi prijedlozi koji su izrečeni u prvom čitanju a nisu, dakle vezani uz one odredbe zakona, izmjene i dopune Zakona o ravnopravnosti spolova nisu mogli biti prihvaćeni i stoga smatram da i današnja rasprava ali i rasprava tijekom prvog čitanja treba biti i cilj ne samo našem ministarstvu za izmjenama i dopunama cjelokupnim Zakona o ravnopravnosti spolova. Jer samom tom izmjenom tog zakona ne bismo postigli ono o čemu se razgovaralo već je tu potrebno izmijeniti niz drugih zakona kao i Zakona o političkim strankama, Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, Zakon o financiranju političkih stranaka, te ostale regulative kako bismo doista ukoliko se to želi postigli ravnopravnost, jednake zastupljenosti žena i muškaraca na listama. Ono što se tiče Zakona o ravnopravnosti spolova u stvari u njemu je u članku 12. jasno definirano da će se provođenjem mjera promicati ravnopravno sudjelovanje žena i muškaraca u svim tijelima kako izvršne, zakonodavne i sudbene vlasti u političkom životu, u diplomatskim predstavništvima, članovima odbora, povjerenstva, izaslanstava itd. Tako da što se tiče Zakona o ravnopravnosti spolova imamo dobru regulaciju zakona, ali i podaci koje koje su uvažene zastupnice i zastupnici iznosili tijekom rasprave da je upravo na zadnjim lokalnim izborima od 47601 kandidata koji smo imali na listama što za vijeća mjesnih, gradskih odbora i županijskih skupština participacija žena je bila 41,7%. Ali tu se naravno dalje otvara pitanje pozicioniranja žena na tim listama. Često puta su one u donjem dijelu lista. Zna se to reći da su ukras tim listama i onda kada dođemo do onog konačnog podatka koliko je izabrano žena oni jesu poražavajući. Što se tiče čelnih pozicija za općinske načelnice, gradonačelnice i županice postotci su puno, puno Dakle, tek negdje 15% je žena bilo kandidatkinja, dok s druge strane za zamjenice općinskih načelnika, gradonačelnika i župana taj postotak je duplo veći oko 29% što u stvari daje odgovor na pitanje da li se žene žele baviti politikom. Da žele se i ima ih. Članstva u političkim strankama dokazuju da otprilike od 30 do 40% upravo čine žene, a samim time što je netko pristupio bilo kojoj političkoj stranci pokazuje da se želi i politički angažirati. Ali sigurno da pitanje zastupljenosti žena na listama, ali želim ovdje istaknuti da je u Zakonu o ravnopravnosti spolova to definirano kao podzastupljeni spol i vjerujem da jednoga dana neće biti te žene koje su podzastupljeni spol mora biti i konsenzus svih političkih stranaka i vidjeti koji je model najbolji, da li je to ZIP model, da li je ta participacija od 40% a vjerujem da nam je svima cilj i da stremimo k tome da nemamo kvote već da svaka, dakle lista bez obzira bila stranačka ili nezavisna ima jednaku zastupljenost žena i muškaraca, a da se nitko ne treba na to prisiljavati. Što se tiče ovih izmjena kao što sam i rekla u uvodnom dijelu Zakona o ravnopravnosti spolova usklađuje usklađuje se sa zahtjevima Europske komisije u odnosu na direktivu Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine. Zahvaljujem se na podršci svima koji su raspravljali. I na samome kraju vezano uz ratifikaciju Istambulske konvencije konvencije zastupnice koje su raspravljale također su istaknule važnost ratifikacije. Resorno ministarstvo i ministrica Murganić su početkom godine formirala je radnu skupinu koja radi na pripremi Zakona o ratifikaciji u četvrtom kvartalu, dakle posljednja tri mjeseca u ovoj godini u Hrvatski sabor će doći i na raspravu Zakon o ratifikaciji Istambulske konvencije. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem uvaženoj državnoj tajnici gospođi Margareti Mađerić na ovoj završnoj riječi. Sa ovime smo iscrpili sve rasprave. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem državnoj tajnici Margareti Mađerić i njenoj suradnici

Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava, članka 171. Poslovnika u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste otpremom Sabora. Prilozi uz ovaj akt nisu umnoženi već se nalaze na web stranici Hrvatskoga sabora. Ovaj Zakon raspravljati ćemo sukladno odredbama Poslovnika koji se odnose na drugo čitanje.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. U siječnju

Hvala vam lijepa.